Колеги, квесторите раздават маски. Ако някой не си е взел, а иска да бъде с маска, моля да отиде до квесторите или да покани квестора, за да му даде маска. Моля,

Моля, режим на регистрация.

Моля за тишина, колеги! Обръщам се към всички народни представители, тъй като в тези дни наистина от поведението на нашата институция зависи какво мисли българският гражданин и как ще преодолее тези тежки моменти. Призовавам за сериозност в нашата работа, за отговорност към цялото общество, към държавата. Моля да помолите колегите, които са прекалили със санитарните изисквания, да напуснат залата, да се преоблекат във вида, в който би следвало да заседава върховният орган на републиката, и да продължим нашата работа по законите, които Вие предлагате. В този вид, в който са допуснати колегите в залата, считам, че е несериозно, че отношението към българските граждани, към българския избирател не може да търпи подобно поведение, независимо дали е на народни представители, на който и да било официален представител на държавната власт. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за Това са господин Марешки и госпожа Таскова. Те са взели предпазни мерки, които считат, че са необходими за запазване на тяхното здраве. (Силен шум и реплики.) Процедура ли, господин Марешки? Заповядайте.

които цяла България е вперила поглед в техните народни избраници, а не богоизбраните, избраниците на народа какъв пример дават, ние, за съжаление, даваме най-отвратителния пример. Във всички новини, докато пътувах към Народното събрание, се говореше, че единствените места, предавайки директно от Столипиново, където не се спазва Законът, процедурите и заповедта на генерал-майор професор доктор Мутафчийски – да сме на два метра един от друг, да не се скупчваме, това са Столипиново и българският парламент. Затова процедурата, която ние пък предлагаме, е всички да вземат необходимите мерки, за да бъдат безопасни за себе си, за нас, за своите роднини и близки и за целия български народ. Ние не трябва да превръщаме българския парламент – да, той трябва да работи, но трябва да вземем съответните мерки. И лекарите са на първа линия, но са в съответните мерки и не допускат разнасянето на заразата – това, което мисля, че всички Вие и Вие, господин Жаблянов, в момента сте един от най-големите нарушители. Единственото, което чувам в последните дни от БСП, е само за допълнителни привилегии.

Всички народни представители са снабдени с маски. Местата са хигиенизирани, трибуната на всеки час ще бъде също дезинфекцирана. Правим каквото можем, но не можем да спрем работата на българския парламент, така че продължаваме нататък. Хайде, обяснявайте се лично, господин Жаблянов. Заповядайте, давам Ви процедура – лично обяснение. (Реплики.)

Не смятам, че българските народни представители, когато си изпълняват задълженията по Конституция, са нарушители. Господин Марешки очевидно е прекалил във всяко отношение през последните дни. Българският парламент не може да бъде разпуснат, независимо какво мисли Щабът, правителството, министърът на вътрешните работи или който и да било друг.

След като може да гласува извънредния Закон, може да прецени и приложимостта на извънредните мерки. Това е по повод на колегите, които са склонни да обявят мен и всички останали, които не са в подобни гащеризони, за нарушители. Така че нека да разберем в тази зала кой е нарушителят, кой е с отклоняващото се поведение и кой се придържа към Конституцията и законите?! (Частични ръкопляскания от постъпило е предложение от народния представител Корнелия Нинова: „Уважаема госпожо Председател, във връзка с извънредно положение на територията на страната, обявено от Народното събрание на 13 март 2020 г., считам за важно и необходимо и предлагам на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов относно състоянието и наличностите на държавните резерви, политиката и действията по тяхното управление,

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изслушването да бъде предложено и включено като точка в дневния ред за работа на Народното събрание.“ Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа Нинова представител Корнелия Нинова.) Не, няма представяне. Вие сте дали възможност на мен по ал. 5 да представя и да предложа на Народното събрание това предложение, така че няма обосновка. Моля, режим на гласуване.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Правя процедура да бъде поканен да предостави информация по въпросите, свързани с предоставянето на дезинфекционни материали от държавния резерв, председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ господин Станимир Пеев. През последните две седмици, доколкото си спомням и не бъркам, предполагам, че не бъркам, Министерският съвет прие поне две решения за освобождаване на различни артикули от държавния резерв и именно председателят на Държавната агенция е човекът, който е изготвил съответните предложения, които са били предоставени на вниманието на

Госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! На нас най-много ни отива да четем и спазваме законите, които сме гласували. В Закона за държавния резерв е описано какво са държавни резерви и ние не поставяме въпроса само за дезинфектанти, а за всичко необходимо, с което можем да помогнем на българските граждани, преди да дойдат помощи отвън. Но за Ваша информация държавни резерви са: основни суровини, материали, горива, хранителни продукти, лекарства, болнично имущество и облекло и други, определени с номенклатурен списък от Министерския съвет или със закон, предназначени за задоволяване потребностите на националното стопанство при извънредно положение или криза. Никъде тук няма отговорности на директора на Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. Отговорни за контрола, съхранението, финансирането и поддържането на държавните резерви е Министерският съвет. Министерският съвет се управлява от Бойко Борисов. Единствено той може и трябва да дойде тук и да ни обясни какво е състоянието на държавния резерв.

да освободи резерви и да ги даде на болници, на лечебни заведения и на домове за социални грижи. Никакъв директор на Агенцията не може да си мръдне пръста, без да му нареди премиерът и без това да е взето с решение на Министерския съвет. Моля, вразумете се! В извънредна ситуация сме. Със загриженост сме уж всички как да помогнем на хората. Има ли някой от Вашите избирателни райони, който да не е чул:

Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие. Вносител е Министерският съвет на 18 март 2020 г., като предлагам да стане да стане точка първа за днешното заседание – 20 март 2020 г., а досегашната точка първа да стане точка втора. Моля, режим на гласуване.

Благодаря, госпожо Председател. В предложението пропуснах

Уважаеми народни представители, във връзка с информацията, която предстои да изнесе председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Ви информирам, че същата е класифицирана информация съгласно Приложение 1, списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна

Напомням на народните представители и на другите ангажирани лица, че обсъжданията и протоколът от закритото заседание са класифицирана информация и обвързват със съответните задължения всички народни представители и лицата, които имат достъп до тях. Съгласно изискванията на чл. 50, ал. 4 от Правилника, моля всички външни лица да напуснат залата и балконите, както и да бъде преустановено прякото предаване по медиите и излъчването по интернет, след което заседанието ще продължи като закрито.